Virðulegi forseti. Í gær var haldinn opinn fundur hjá umhverfis- og samgöngunefnd um loftslagsmarkmið Íslands. Markmið núverandi ríkisstjórnar í loftslagsmálum eru metnaðarfull. Ríkisstjórnin vill gera betur en Parísarsamkomulagið og stefnir að kolefnishlutlausu Íslandi í síðasta lagi árið 2040. Auk þess eigum við að vera orðin óháð jarðefnaeldsneyti árið 2050.

Virðulegi forseti. Það er ekki ágreiningur um að við þurfum að ná þessum markmiðum og það er sátt um orkuskipti í samgöngum. Ljóst er að það þarf umtalsverðar fjárfestingar í orkuskiptum, nýsköpun og tækniinnleiðingu svo að þetta markmið náist. Við erum líka sammála um að tími aðgerða er runninn upp og ég held að við séum meðvituð um ábyrgð okkar allra á þessum markmiðum. Því miður er staðreyndin sú að á sama tíma og við ætlum að verða kolefnishlutlaus erum við að nota milljón tonn af jarðefnaeldsneyti og raforkuöryggi er ekki tryggt um allt Við erum sammála um að við viljum halda áfram að byggja upp velferðarþjóðfélag en það verður ekki gert nema að halda áfram að treysta raforkuöryggi um allt land ásamt því að auka raforkuframleiðsluna. Þá vil ég að lokum nýta tækifærið og minnast á kolefnislosun frá landbúnaði sem er metin töluverð en hún er metin út frá tveimur þáttum, annars vegar kolefnislosun frá framræstum jarðvegi og hins vegar losun sem verður vegna annarra þátta innan býlanna. Þessa losun þarf að rannsaka og kortleggja, sér í lagi kolefnislosun í framræstu ræktarlandi. Það þarf samtakamátt margra þátta til að ná árangri í loftslagsmálum. Það er ekki til ein lausn en fyrst og fremst þurfum við samvinnu og samtal.

Skorið hefur verið niður á tveimur bæjum vegna riðu og það er með engu móti hægt að setja sig í spor þeirra bænda sem þar

nú um stundir í sauðfjárbúskap hvað varðar gjörbreyttar afurðir eftir sauðfé sem afurðatjónsbæturnar eru reiknaðar út frá.

faraldur lyfjatengdra andláta ungmenna sem færst hefur í aukana hér á landi sem og annars staðar í heiminum á síðustu árum. Staðan er sú að ópíóíðafíkn verður útbreiddari með hverju árinu sem líður samkvæmt tölum landlæknisembættisins. Embættið hefur þó ekki gefið út staðfestar tölur um fjölda þeirra sem hafa látist vegna lyfjafíknar á síðustu mánuðum. Gögn frá sjúkrahúsinu Vogi sýna þó að 35 einstaklingar undir 50 ára, sem hafa nýtt þau úrræði sem sjúkrahúsið býður upp á, hafa látist það sem af er ári og virðist sem dauðsföllum sé enn að fjölga ofan á þá fjölgun sem við höfum séð undanfarin ár. Vegna fjölda andláta og umræðunnar í samfélaginu hafa fleiri leitað í skaðaminnkandi úrræði Frú Ragnheiðar til að afla sér þekkingar um skammtastærðir, áhrif þeirra efna sem þau eru að nota fá upplýsingar um notkun Naloxone, neyðarúða sem getur komið í veg fyrir ofskömmtun. Það er engin nýlunda að nota ópíóíða sem fíkniefni en sérfræðingar hér á landi hafa bent á að samhliða aukinni neyslu þessara lyfja hafi eðli hennar breyst. Ópíóíðar séu í meira mæli en áður fyrsta fíkniefni sem einstaklingur notar en áður fyrr hafi neysla ópíóíða verið einkennandi fyrir fólk sem hafi verið í langvarandi alvarlegri neyslu og notað slík efni í æð. Þetta er grafalvarlegur vandi sem við stöndum frammi fyrir sem samfélag. Málaflokkurinn er stór og í senn velferðar-, félags- og heilbrigðismál. Það er því ljóst að til þess að takast á við hann þarf fjöldi aðila að koma saman. Það er engin ein lausn. Við þurfum forvarnir gegn sýkingarhættu og leiðbeiningar eins og veittar eru í skaðaminnkandi úrræðum Rauða krossins. Við þurfum gagnreyndar aðferðir til að hjálpa fólki sem vill losna undan fíkninni. Við þurfum að tryggja eftirfylgni sjúklinga því að áhrifin á notendur eru oft langvarandi, flókin og snerta bæði andlega og líkamlega heilsu. Þá eru ótalin þau verulegu félagslegu áhrif sem þau kunna að hafa í för með sér. Ég tek undir með hæstv. heilbrigðisráðherra: Við verðum að samþætta þjónustuna við fólk með fíknisjúkdóma og taka utan um alvarleika málsins.

losunin eykst bara og eykst. Aðgerðaáætlunin skilar okkur engu. Ný aðgerðaáætlun lítur kannski dagsins ljós í lok þessa árs, ársins 2023. Árið 2015 gengumst við undir Parísarsamkomulagið í loftslagsmálunum. Á meðan ekkert gerist eru markmið ríkisstjórnarinnar og Íslands ekkert annað en innantóm orð. Það er ömurlegt að þurfa að segja það því að það er nefnilega eins og hv. þm. Halla Signý Kristjánsdóttir nefndi áðan, það er sátt um þessi markmið. Við erum í raun öll sammála um að við viljum gera þetta en það er algjör pólitísk lömun þegar kemur að því að hrinda aðgerðum sem stuðla raunverulega að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda í framkvæmd. Það gerist ekki neitt. Það er í rauninni með ólíkindum að við skulum vera stödd hér tæplega sex árum eftir að þessi ríkisstjórn tók við og með allar upplýsingar í höndunum um það hvað við þurfum að gera og hvernig við þurfum að gera það og við vitum það líka að verkefni okkar að verkefni okkar Íslendinga er tiltölulega létt miðað við verkefni annarra þjóða. Virðulegur forseti. Ég ætla aðeins að ræða uppbyggingu húsnæðis, ætla að ræða svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og minn heimabæ, Hafnarfjörð. Ég vil tengja þetta allt saman. Þau metnaðarfullu markmið sem stjórnvöld hafa sett sér um uppbyggingu 35.000 íbúða á næstu tíu árum eru mjög mikilvæg. Það er innlegg í það mikla verkefni að ná jafnvægi á húsnæðismarkaði, innlegg í það að byggja húsnæði fyrir þá hópa sem eru tekjulágir, námsmenn, óhagnaðardrifin leigufélög o.s.frv. Það hefur verið skortur á húsnæði sem þessu og við verðum að vinna okkur áfram. En það er full þörf á átaki sem þessu og mikilvægt að öll sveitarfélög komi að borðinu og taki þátt í þessu samfélagslega verkefni. Nú er staðan svo að það eru því miður ekki öll sveitarfélög sem eiga tiltækt land til uppbyggingar. Þar getum við nefnt Hafnarfjörð, minn heimabæ, sem dæmi. Þar liggja tvö byggingarlönd sem eru svo gott sem tilbúin undir byggingarlínum. Það er fyrirstaðan. Þar getum við nefnt lönd eins og Ásland 4 og Vatnshlíð sem eru nú þegar innan svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins. Því miður eru önnur sveitarfélög í mínu kjördæmi ekki jafn heppin,

Ef okkur öllum er alvara í því verkefni, og við höfum ekki borið gæfu til þess enn sem komið er að færa línurnar, að byggja fyrir alla hópa samfélagsins á næstu tíu árum þá hlýtur það að koma til skoðunar að gefa þeim sveitarfélögum sem eru í svipaðri stöðu og Hafnarfjörður einhvers konar undanþágu frá svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins svo hægt sé að tryggja nauðsynlega uppbyggingu húsnæðis innan þessa tímaramma og ég hvet ráðherra til að taka þetta strax til skoðunar.

Formaður Miðflokksins sagði hér í pontu í vikunni að við þyrftum að innleiða festu og aga til að bregðast við því sem hann lýsir sem öldu ofbeldis og fíkniefnafaraldri hér á landi. Í því samhengi vísaði þingmaðurinn til borgarstjóratíðar Rudys Giulianis í New York á tíunda áratugnum. Giuliani hefur vissulega stært sig af því að hafa tekið óeðlilega hart óeðlilega hart á minni háttar afbrotum, svo sem rúðubrotum, veggjakroti og maríjúanareykingum með þeim afleiðingum að glæpatíðni hafi hrapað í borginni. Það sem kom síðan á daginn var að aðferðir borgarstjórans komu helst niður á fátækum og minnihlutahópum sem máttu dúsa í fangelsi fyrir til þess að gera lítil afbrot með skelfilegum félagslegum afleiðingum. Hin jákvæða breyting sem átti sér stað í New York var forvera hans að þakka sem fjölgaði lögreglumönnum verulega, bætti í menntunarstigið og breytti aðferðum, lagði áherslu á að lögreglan kynntist fólki í hverfunum og hjálpaði til við að leysa vandamál frekar en að koma eftir á og refsa. Þetta var líka þekkt í Reykjavík og virkaði vel.

Í öllu falli þurfum við að varast snákaolíuna og sölumenn hennar, varast að þykjast ætla að leysa flókin vandamál með töfralausnum. Við vitum að lausnin felst ekki í því að fylla fangelsin af ungmennum sem hafa villst af leið eða veiku fólki sem hefur sjúkdóms síns vegna horfið á vit ískaldra undirheima. Við þurfum einfaldlega að gera svo miklu betur en það.

Þetta er allt fötluðum að kenna. Já, þetta er allt saman fötluðum að kenna. Málflutningur ríkis og sveitarfélaga, þar sem aftur og aftur er talað niður til fatlaðs fólks, um þunga fjárhagsbyrði er algerlega algerlega óþolandi og ólíðandi með öllu. Í augum ríkis og sveitarfélaga eru fatlaðir bara kostnaður og ástæðan fyrir stórum hluta af hallarekstri þeirra. Sveitarfélögin telja að það vanti milljarða króna á ári í tekjur vegna málefna fatlaðs fólks til að standa undir kostnaði.

Þetta átak féll niður í fyrra og því var alltaf ætlað að vera tímabundið. Gott og vel. Nú ber hins vegar svo við að í nýjustu fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er lagt til að lækka þessa endurgreiðslu niður í 35%, átak sem mætti kannski kalla Allir tapa. Ætlunin með þessu er beinlínis að hægja á þeim vélum sem reynt var að örva í Covid og skipta niður í gír. Þetta eru miklar sveiflur á þessu hlutfalli á skömmum tíma og möguleikinn á frekari sveiflum samhliða þróun stöðunnar í hagkerfinu er viðraður í fjármálaáætluninni. Þetta hlutfall er þannig allt í einu orðið eitt helsta hagstjórnartæki ríkisstjórnarinnar. Ég sakna hins vegar rakanna fyrir því að þetta sé nauðsynlegt, ekki síst í ljósi þess að þessi boðaða skattahækkun, því að þetta er það í reynd, hækkar kostnað almennings vegna þeirrar lífsnauðsynjar sem húsnæði er

Miðað við tölfræði Umferðarstofu voru á síðasta ári afskráðir 8.585 fólksbílar. Nýskráðir fólksbílar voru hins vegar 20.710. yfir árið eru þetta 33 bílar sem bætast við á hverjum degi. Til þess að setja tölurnar í samhengi myndu viðbótarbílar síðasta árs duga í bílaröð frá Granda upp á Akranes.

Nú spyr ég, forseti: Hvar er þetta fjármagn? Miðað við núverandi stöðu er langt í að borgarlínan fari að keyra. Við þurfum að bregðast við strax því samgöngur á höfuðborgarsvæðinu þurfa hressilega innspýtingu.

einfaldlega ekki kost á öðru þar sem við getum í fæstum tilfellum bætt við fleiri akreinum á stofnvegi, fyrir utan að flestar greiningar sýna að það myndi ekki duga til. Eigi árangur að nást þarf að fækka bílum á götunum. Þótt borgarlína muni án nokkurs vafa leysa vandamálin betur en við getum með núverandi kerfi þá þurfum við að leysa vandamálin núna. Það er of seint að leysa þau 2025. Því skora ég á ríkisstjórn og Alþingi að standa við sáttmálann og setja það fjármagn sem sáttmálanum tilheyrir strax í almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu.

hafði ég hugsað mér að ræða hér aðeins nýjasta útspil hæstv. dómsmálaráðherra sem hefur boðað reglugerðarsetningu til að takast á við mikinn straum hælisleitenda til Íslands. Nú leggur hann til fyrst um sinn að boðið verði upp á greiðslur upp á allt að 3.000 evrur til þeirra sem hafa komið hingað og sótt um hæli en ekki átt rétt á hæli; farið í gegnum allt ferlið og ekki fengið hæli. Þetta er eitthvað sem hefur verið gert sums staðar annars staðar, það er rétt hjá hæstv. ráðherra, og það getur reynst ódýrara en að fylgja fólki út nauðugu með ærnum tilkostnaði. En enn á ný sjáum við á viðbrögðum þessarar ríkisstjórnar að það er ekkert hugað að forvörnum ef svo má segja. Það eru alltaf bara viðbrögð eftir orðinn hlut. Og hvað telja menn að þetta muni hafa í för með sér varðandi strauminn hingað? Ef við lítum á að það sé áhyggjuefni að hingað komi fleiri einstaklingar til að sækja um hæli en til Danmerkur, væri þá ekki rétt að huga að straumnum? Hvaða áhrif mun það hafa á hann

Nú þykir sjálfsagt skrýtin mótsögn fólgin í því að eftirlitið hafi batnað til muna á sama tíma og vandinn versnar. Þá verður að spyrja: Hvers vegna sést ekki orsakasamhengi milli aukins eftirlits og minnkandi misnotkunar? Slíkt orsakasamhengi ætti að sjást ef lausnin við misnotkun fíkniefna er aukið eftirlit. Ef sú tilgáta er rétt, hvers vegna sjáum við þá ekki minnkandi misnotkun?

Fyrir fimm áratugum hófst hið svokallaða dópstríð í Bandaríkjunum. Yfirvöld þar voru logandi hrædd við alls konar vímuefni en kannski helst við ákveðna frelsishugsun sem neytendur voru samsamaðir við, t.d. kynfrelsi, efasemdir um lögmæti yfirvalda, andstaða við stríðsreksturinn í Víetnam og fleiri hugmyndir sem yfirvöld töldu vera hættulegar. Það er kannski orðin klisja en þetta dópstríð er búið og dópið vann. Eftir stendur einungis þráhyggjukenndur mótþrói stjórnmálafólks sem keyrir sinn pólitíska málflutning á ásýnd þess að beita valdi, stálhnefa og refsingum gegn fólkinu sem hlýðir ekki. En þú refsar ekki burt fíkn. Það gerir bara illt verra. Við þurfum að sýna fíklum umhyggju og bjóða upp á aðstoð. Herra forseti. Þegar okkur mistekst ætlunarverk okkar þurfum við að setjast niður og finna nýtt leikskipulag, hvort sem er í einkalífi, við leik og störf eða við rekstur samfélags. Við þurfum saman að finna nýtt leikskipulag því okkur hefur mistekist að byggja hér upp velferðarsamfélag sem heldur utan um alla íbúa landsins. Fréttir af dauðsföllum vegna lyfjaeitrana og sjálfsvíga eru daglegar og eftir standa fjölskyldur og vinir lömuð af sorg. Því áfalli sem samfélagið verður fyrir við hvert andlát má líkja við blæðandi sár. Það þýðir ekki að smella litlum plástri á sárið og vona að það dugi til heldur þarf að skoða hvað veldur þessu blæðandi sári. Gerum við það með aukinni einstaklingshyggju þar sem hver hugsar um sig og sitt? Gerum við það með aukinni hörku, með refsingum og vopnaburði og með orðræðu um „þau“ og „okkur“? Eða munum við búa yfir því hugrekki að ráðast að rótum vandans og hefja alvörusjálfsskoðun á samfélagsgerðinni okkar? Að mínu áliti þurfum við að auka samkennd og minnka einstaklingshyggju. Samkennd er nefnilega hægt að þjálfa frá fyrsta andardrætti barnsins með því að hægja á kapphlaupinu, með því að fjölga samverustundum fjölskyldunnar, taka betur utan um þá hópa sem eiga á hættu að útskúfast og einangrast og sýna þeim mildi en ekki fordæmingu og útskúfun sem höllum fæti standa. Herra forseti. Við þurfum að græða hið blæðandi sár með þjóðarátaki sem stjórnvöld og við, kjörnir fulltrúar, þurfum að leiða saman með mildi og kærleika að leiðarljósi en ekki með því að auka hér hörku, auka aðskilnaðarstefnu með orðum og gjörðum. (Forseti hringir.) Viðbragð okkar þarf að snúa að rót samfélagsvandans (Forseti hringir.) en ekki með plástri á blæðandi sár. Við getum gert þetta saman og við eigum að gera þetta saman til að búa til umvefjandi samfélag.

er gott að horfa til þeirrar yfirskriftar sem er yfir deginum: Jöfnuður, réttlæti og velferð. Erum við komin á þann stað að jöfnuður ríki í landinu? Ég segi nei. Það skortir enn mikið þó að margt hafi verið gert og margt áunnist í baráttu launafólks með aðkomu stjórnvalda og verkalýðshreyfingarinnar. Við getum nefnt ójöfnuð í búsetuskilyrðum, ójöfnuð í launum fyrir sömu störf eftir kyni, aldri og búsetu. Við getum nefnt ójöfnuð sem birtist í gífurlegum launamun innan fyrirtækja þar sem sumir stjórnendur taka sér margföld laun starfsmanna. Er réttlætinu fullnægt í þjóðfélaginu? Nei, ég er ekki þeirrar skoðunar. Það verður trúlega aldrei ef við stöndum ekki alltaf á verðinum og tökumst á við óréttlæti hverju sinni sem sprettur alltaf upp og þarf stöðugt að reyna að uppræta. Það er ekki réttlátt að efnaminna fólk geti ekki framfleytt sér á launum sínum og búi við gífurlega verðbólgu, hátt húsnæðisverð og vöruverð og geti ekki framfleytt fjölskyldu sinni. Ég er nýbúin að fá svör frá félags- og vinnumarkaðsráðherra um framfærsluviðmið ríkis og sveitarfélaga fyrir árið 2023. Þar er einstaklingur með um 309.000 kr. ef hann býr með öðrum, en 389.000 kr. ef hann býr einn. Við sjáum að þetta eru ekki háar fjárhæðir til að framfleyta sér á þegar skattar eru dregnir frá þessu og þetta er eitthvað sem þarf virkilega að taka á, bæði varðandi lágmarkslaunin og lágan lífeyri. Verkalýðshreyfingin hefur frá upphafi lyft grettistaki við að byggja upp það velferðarsamfélag sem við búum við í dag þó að þeirri vinnu ljúki aldrei í nýju og breyttu þjóðfélagsmynstri. Sterk launþegahreyfing veitir stjórnvöldum aðhald og kemur að félagslegum áherslum sem annars hefði jafnvel ekki orðið.

Virðulegi forseti. Hér hafa þingmenn tekið upp ákall aðstandenda fólks sem glímir við vímuefnavanda. Aðstandenda sem hafa misst ástvini í glímunni við þennan sjúkdóm. Ákall um að stjórnvöld og við hér í þinginu bregðumst við þessum faraldri sem geisar nú og ungt fólk fer verst út úr. Mig langar að taka þetta hér upp enn og aftur. Okkur hér má vera það fullljóst að fólk með vímuefnavanda fær ekki sama stuðning og þjónustu í félags- og heilbrigðiskerfinu og annað langveikt fólk, hvað þá aðstandendur þess. Við aðstandendur þekkjum það að koma alls staðar að lokuðum dyrum og að sjúklingarnir séu flokkaðir sem annars flokks í kerfinu okkar. Hvaða skýring gæti verið önnur á sinnuleysinu gagnvart því að ungt fólk deyi unnvörpum úr vímuefnasjúkdómi? Og hver er ábyrgð okkar sem hér sitjum? Hæstv. heilbrigðisráðherra hefur talað fyrir því að við tökum á vímuefnavandanum innan heilbrigðiskerfisins, sagt að við þurfum að skera upp herör gegn þróuninni í málaflokknum. Þar hafa undanfarið verið stigin fjölmörg jákvæð skref þegar kemur að skaðaminnkandi úrræðum en það er bara hluti af meðferðinni við þessum langvinna sjúkdómi. Bara hjá SÁÁ eru að staðaldri 300 manns í viðhaldsmeðferð og sjúklingum með ópíóíðafíkn hefur fjölgað mikið, mest hjá yngsta hópnum. Fjárveitingin frá okkur dugar hins vegar ekki fyrir nema tæplega þriðjungi þess fjölda og mun meiri eftirspurn er eftir meðferðarúrræðum en kerfið annar. Við þurfum að bregðast við þeirri staðreynd að ungt fólk með lífshættulegan sjúkdóm komi að lokuðum dyrum í heilbrigðiskerfinu, deyi á banvænum biðlistum. Við þurfum að efla og auka skilvirkar forvarnir, fræðslu og meðferðarúrræði. Það er besta meðalið gegn þessum faraldri.

Forseti. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra hefur núna lagt fram svokallað áformaskjal um lög til að slíta í beinu framhaldi af því að 20 lífeyrissjóðir sögðu engar forsendur fyrir því að breyta leikreglum eftir á eins og fjármálaráðherra nú krefst. Staða ÍL-sjóðs er alvarleg og hún á rætur að rekja í alvarleg pólitísk mistök á sínum tíma en lækningin má ekki valda meiri skaða en sjúkdómurinn sjálfur. Lögfræðiálit um að fjármálaráðherra sé í stríði við eignarréttinn er ekki eitthvert léttvægt hjal. Eignarréttarákvæði stjórnarskrár er undir. Fjármálaráðherra segir raunar í þessu áformaskjali sínu að hann búist beinlínis við dómsmálum um það hvort hann sé brotlegur við stjórnarskrá en hann talar í staðinn bara um sparnað fyrir ríkissjóð, sparnað sem felst í því að fara í sparnað lífeyrisþega og sparifjáreigenda til að rétta af bókhald ríkissjóðs. Þekkist sambærileg nálgun um skuldabréf með ríkisábyrgð? Meginreglan er að samningar skuli standa og að líftími skuldabréfa standi. Er hægt að breyta leikreglunum bara vegna þess að lánskjörin eru ríkinu óhagstæð? Væri ekki gott fyrir heimilin ef þau gætu leyft sér þetta, hætt bara við að skulda núna? Trúverðugleiki ríkissjóðs er í hættu, bæði sem marktækur aðili við fjármálastjórnina og sem lántakandi gagnvart fjármálamörkuðum. Ætlar ríkið, sem öruggasti skuldarinn á markaði núna, að fara að stunda kennitöluflakk? Hver mun treysta ríkissjóði sem gengur svona fram eða hver vill eiga viðskipti við íslenska ríkissjóðinn sem haga sér svona? Heimilin vita að lánstraust byggist á greiðslusögu og það sama á við um ríkið. Ráðherrar tala núna um það sem vandamál að lánshæfismat Íslands sé ekki betra og að við njótum ekki sannmælis um vaxtakjör eftir hrunið. En hver verða lánskjör íslenska ríkisins þegar stjórnvöld lýsa því yfir að þau séu til í slagsmál inni í dómsölum um það hvort eignarrétturinn sé enn einhvers virði á Íslandi?

Herra forseti. Versnandi staða leigjenda og skortur á félagslegu húsnæði. Þetta er fyrsti punkturinn sem ég kem með í þessari þörfu umræðu sem mér finnst löngu tímabær og við verðum í rauninni sem löggjafi og fulltrúar fólksins í landinu að fara að taka almennilega umræðu Hver þekkir ekki söguna af henni Brynju, öryrkjanum sem fyrir jólin fékk skilaboð frá Ölmu, leigufélagi sínu, þar sem átti að hækka leiguna hennar um 75.000 kr. á milli mánaða, úr 250.000 kr. í hvorki meira né minna en 325.000 kr.?

en í nágrannalöndunum er hlutfallið allt að 25%. Ég velti fyrir mér: Hvernig stendur á því að staða okkar er orðin eins og raun ber vitni? Hvernig stendur á því að við eigum hér land eins og Keldnalandið sem greinilega á að taka núna í einhverri skiptimynt sem uppgreiðslu í borgarlínu? Hvernig stendur á því þegar hefur verið vitað í mörg ár í hvað stefni það er ekki búið að taka betur utan um húsnæðismálin en raun ber vitni? Við höfum sýnt það í verki eins og þegar við reistum bæði hverfið í Breiðholti og Grafarvogi og annað slíkt að allt sem þarf er vilji. Við þurfum bara að keyra í það. Samdráttur í uppbyggingu á húsnæði og uppsöfnuð íbúðaþörf er smá punktur sem ég kem með líka því að samkvæmt Samtökum iðnaðarins þá stefnir í 65% samdrátt í uppbyggingu íbúða á næstu 12 mánuðum,

mat átakshópur þjóðhagsráðs uppsafnaða íbúðaþörf á bilinu 5.000–8.000 íbúðir. Það eru fimm ár síðan. Bara í fyrra fjölgaði okkur um 11.000

Ráðherra hefur gert rammasamkomulag við sveitarfélögin um uppbyggingu á 3.500 íbúðum á ári en þörfin er miklu meiri,

Við erum að sjá það árlega, við erum að taka á móti fleiri einstaklingum sem óska alþjóðlegrar verndar en við höfum nokkurn tímann gert áður. Það er algerlega fordæmalaust.

Frá árinu 2009 til ársins 2017 sölsaði Íbúðalánasjóður undir sig 4.300 íbúðir og seldi síðan seldi síðan til græðgisvæddra leigufélaga í stórum kippum, allt að 400 íbúðir í einum pakka. Þá seldi líka Kadeco um 2.000 íbúðir við Ásbrú á árunum 2002–2017. Flestar þessara íbúða hafa ratað í hendur leigufélaga og fjárfesta. Frá árinu 2005 hafa 66% nýbyggðra íbúða ratað í hendur fjárfesta og fyrirtækja. Í fyrra fóru 56% allra nýbygginga til fjárfesta og fyrirtækja. Þekkt er hvernig fjárfestar hafa flakkað á milli húsa á undanförnum árum. — Ég trúi ekki að tíminn sé að verða búinn, ég er rétt að byrja. En alla vega er það þannig að stjórnvöld hafa ekkert gert til að koma í veg fyrir þessi uppkaup og þessa þróun. Að lokum verð ég að koma með þennan punkt, sem er innreið Vinnumálastofnunar á leigumarkaðinn.

Helsta áskorunin á húsnæðismarkaði er auðvitað framboð á húsnæði, til að skapa húsnæðisöryggi og bætt aðgengi að húsnæði, eða öllu heldur má segja að helsta áskorunin sé framboðsleysið sem nú er Eitt stærsta áherslumálið í sáttmála ríkisstjórnarinnar er að ná jafnvægi á húsnæðismarkaði og koma þannig í veg fyrir þær miklu sveiflur sem við þekkjum og hafa einkennt húsnæðismarkaðinn síðustu ár og áratugi. Mikilvægt er að ríkið stígi inn af festu til að fólk geti komið sér þaki yfir höfuðið og til að húsnæðiskostnaður sé ekki of íþyngjandi, sérstaklega fyrir þá tekjuminni, en auðvitað fyrir Nýlega var birt endanleg útgáfa grænbókar sem er eins konar stöðuskýrsla um húsnæðismál og er það í fyrsta sinn sem unnin er formleg stefna á landsvísu í húsnæðismálum, af því að hv. þingmaður spyr hvað stjórnvöld hafi verið að gera. Í nýlegri samantekt OECD kemur fram að jafnvægi á húsnæðismarkaði verði ekki náð nema með skýrri stefnu í húsnæðismálum þar sem skipulag miði að fjölbreyttu framboði af húsnæði.

Af heildaruppbyggingunni hefur það verið markmið okkar að 30% íbúða skuli vera svokallaðar hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði og þar til viðbótar 5% félagsleg húsnæðisúrræði til að bæta stöðu viðkvæmra hópa á húsnæðismarkaði. Það er sem sagt verið að leggja sérstaka áherslu á að byggja ríflega 12.000 hagkvæmar íbúðir til viðbótar við þær sem eru á markaðnum og verður þá talsverð breyting á því hlutfalli sem er í dag. Húsnæðisáætlanir sveitarfélaga gegna mjög stóru hlutverki í að ná utan um stöðu húsnæðismála á landsvísu og í hverju sveitarfélagi fyrir sig en hlutverk þeirra er að draga fram mynd af því hver þörfin er í hverju sveitarfélagi, greina framboð og eftirspurn og setja fram áætlun um hvernig sveitarfélagið ætli að mæta húsnæðisþörf heimila, enda er það skylda sveitarfélaganna að byggja yfir sitt fólk eða eiga húsnæði bæði til skemmri og lengri tíma. Með gerð þessara húsnæðisáætlana er verið að stuðla að auknu heimilisöryggi fyrir íbúana.

Það voru lægri tölur á leigjendamarkaði og það var allt öruggara; fólk upplifði það líka og það kom fram í skoðanakönnunum. En staðan er að versna. Þess vegna bættum við í húsnæðisstuðninginn á síðasta ári, síðast nú um áramót.

alvarlega vanfjármagnaður og nú hefur Samband íslenskra sveitarfélaga, sem er einmitt aðili að þessum samningi, skilað umsögn um fjármálaáætlun og þar segir um þetta, með leyfi forseta: „Hér er um að ræða fullkominn forsendubrest.“ Þetta eru orð Sambands íslenskra sveitarfélaga sem er aðili að rammasamningnum; fullkominn forsendubrest. „Verði þessi reyndin blasir við að íbúðaþörf næstu ára verði alls ekki fullnægt með fyrirsjáanlegum áhrifum á íbúðaverð og þar með verðbólgu.“ Forseti. Íslenskt samfélag á mjög mikið undir því að markmið þessa rammasamnings raungerist og þar er hlutverk ríkisstjórnarinnar ekki bara að tryggja fyrirsjáanlega fjármögnun, gera samninga við sveitarfélög og ég ætla rétt að vona að það séu samningar við fleiri sveitarfélög en bara Reykjavík í farvatninu. Vonandi fara þeir að koma fram og svo þarf ríkisstjórnin að hafa forgöngu um ákveðnar lagabreytingar og undir þessu hlutverki verða þau að standa. Innviðaráðherra átti að leggja fram á þessu löggjafarþingi tvö lagafrumvörp, annars vegar um Carlsberg-ákvæði, heimildir sveitarfélaga til að tryggja blandaða byggð óháð eignarhaldi lóða. Þetta er mál sem ríkisstjórnin lofaði reyndar 2019 við gerð lífskjarasamningsins en hefur ekki staðið við. Hins vegar er það frumvarp um að tímabinda uppbyggingarheimildir til að sporna gegn því að verktakar liggi á lóðum án þess að uppbygging fari af stað. Ég skora á hæstv. ráðherra að koma sem allra, allra fyrst með þessi mál hérna inn í þingið þannig að við getum fjallað um þau og helst samþykkt á þessu þingi. Ég veit að það er strax farinn af stað hamagangur gegn þessum lagabreytingum frá sérhagsmunaöflum, frá aðilum sem græða á núverandi óbreyttu ástandi. Við erum strax farin að heyra ramakvein um að Carlsberg-ákvæði ógni eignarréttindum verktakafyrirtækjanna og landeigenda.

Virðulegi forseti. Allir þurfa þak yfir höfuðið og við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja fólki húsnæði hér á landi. Því miður hefur staðan á húsnæðismarkaði verið erfið undanfarin ár sem skýrist fyrst og fremst af því að uppbygging húsnæðis hefur ekki fylgt íbúaþróun í landinu. Við höfum vitað mjög lengi að við þurfum að byggja að lágmarki 2.500 íbúðir á ári til að mæta þörf en síðustu tíu ár höfum við verið langt á eftir hvað það varðar. Samtök iðnaðarins hafa nýverið gert könnun meðal félagsmanna sinna þar sem kom í ljós að áform byggingaraðila um fjölda verkefna hafa snarminnkað á einu ári. Fyrir ári síðan sögðust þessir aðilar vera að byrja á um 1.500 íbúðum en í dag eru þeir að byrja á um 500. Byggingarkostnaður hefur hækkað mikið sem skýrist einna helst af því að laun hafa hækkað verulega, verð á byggingarefnum hefur margfaldast, það er orkukrísa, verðbólga um alla álfuna og vextir hafa hækkað. Allt leiðir þetta til hækkunar húsnæðisverðs. Hér á landi er reynt að bregðast við með ýmsum hætti til að kæla markaðinn. Lánaskilyrði hafa verið þrengd, vextir hækkaðir og í fjármálaáætlun eru uppi hugmyndir um aðrar aðgerðir til að hægja á húsnæðismarkaðnum. Ég hef áhyggjur af því að við séum nú að búa til snjóhengju sem verður snúið að vinna sig út úr í náinni framtíð. Fasteignamarkaðurinn er svo til lokaður ungu fólki nú um stundir. Fjöldi fólks leitar færis á að komast inn á markaðinn og þegar fólk sé glufu verður staðan eins og að fjarlægja tappa úr baðkari. Eftirspurn verður mikil, of lítið hefur verið byggt, verð mun hækka og í þessari stöðu er erfitt að sjá að hægt verði að lækka vexti eða ná niður verðbólgu.

Forgangsröðun fólks er enda oftast á þá leið að greiða af húsnæðisláni eða leigu áður en það greiðir nokkuð annað. Eftir hrun spruttu fram leigufélög fjársterkra aðila sem nýttu sér það að græða á þessari grunnþörf og því að fólk gerir yfirleitt hvað sem er áður en það lendir á götunni. Leigufélögin sögðust nýlega neyðast til að grípa til fordæmislausra hækkana á leigu á sama tíma og þau skila milljarða hagnaði. Á kostnað hverra er sá hagnaður? Jú, hann er á kostnað leigjenda sem hafa litla vörn fyrir þessum aðgerðum leigufélaganna. Á Íslandi er það ekki val að vera á leigumarkaði. Ríkisstjórnir Íslands hafa rekið séreignarstefnu í húsnæðismálum árum og áratugum saman. Leigumarkaðurinn hefur verið fyrir þau sem eiga ekki bakland til að styðja sig til fasteignakaupa. Stökkbreyting húsnæðisverðs síðustu ár fækkar síðan sífellt þeim sem geta keypt eignirnar. Það eru því þau sem standa höllustum fæti og minnst hafa milli handanna sem eru á leigumarkaði. Hjá þeim þarf lítið út af að bregða til að þau lendi í verulegum fjárhagsvanda og sá hópur stækkar sífellt. En til hvaða bragðs hafa ríkisstjórnir þessa lands gripið í kjölfar hrunsins? Jú, að styrkja eignafólk til að eignast meira í eigin húsnæði, skattfrjálst.

Forseti. Í þessu landi búa tvær þjóðir. Hvernig hyggst ráðherra bregðast við þessu ástandi? Herra forseti. Ég vil koma inn á arðsemi í byggingariðnaði. Það er ljóst að hærra fasteignaverð, hærri afborganir af lánum og hærri leiga haldast í hendur áhrifin af hækkandi verði á íbúðarhúsnæði kemur beint niður á leigjendum, fólki sem oftar en ekki er í þeirri stöðu að komast ekki inn á fasteignamarkaðinn, eins og við þekkjum, fyrstu kaupendur og unga fólkið. Á síðustu 10 árum hefur fasteignaverð á Íslandi hækkað um 104% að raunvirði í samanburði við hækkun í Danmörku upp á 36% og í Noregi upp á 23% á sama tímabili. Hækkandi fasteignaverð kemur ekki aðeins til af mikilli eftirspurn. Byggingarkostnaður er lykilþáttur í þeirri jöfnu, eins og við vitum. Í nýlegu Hagkorni BHM bendir Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM, á, með leyfi forseta,

bendir á að með þessu hafi byggingarverktakar tvöfaldað hverja krónu miðað við söluverð íbúðar í lok ársins 2022. Þessi gríðarlegi hagnaður brýst að sjálfsögðu út í verðlagið, þrýstir upp söluverði og ýtir undir þensluna.

í viðskiptakerfinu um 15%. Mér þykir mikilvægt að halda þessum sjónarmiðum á lofti því þetta eru samverkandi áhrif og mikilvægt að umræðan um húsnæðismál taki til allra þátta sem hafa áhrif á húsnæðis- og leigumarkað í landinu. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra hvað hann sjái fyrir sér í þessum efnum og hvernig megi stemma stigu við ofsagróða í byggingariðnaði sem skili sér út í verðlagið, bæði fyrir kaupendur og leigjendur.

Samkvæmt rammasamningi er gert ráð fyrir að 30% nýrra íbúða verði hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði sem byggðar verði með stofnframlögum frá ríkinu eða með hlutdeildarlánum, samtals um 6.000 íbúðir á næstu fimm árum. Þá er áætlað að 5% íbúðanna verði félagslegt húsnæðisúrræði á vegum sveitarfélaganna, eða um 1.000 íbúðir á næstu fimm árum. Með þessum aðgerðum á að mæta þeim hópi sem hefur átt erfitt með að komast inn á húsnæðismarkaðinn, bæði fyrstu kaupendum og tekju- og eignalægri hópum. Þetta eru háleit markmið, en er einhver von um að þessi markmið náist? Er markaðurinn tilbúinn í slíka uppbyggingu? Ég verð að segja að mér er það til efs. Þessa dagana erum við að sjá samdrátt á byggingarmarkaði. Byggingarverktakar eru áhyggjufullir og tala um mikinn samdrátt fram undan. Ráðherra hefur í þessum ræðustól talað um að stofnframlög gangi hreinlega ekki út. Fáir eru að nýta sér svokölluð hlutdeildarlán vegna þess að fáar íbúðir eru í boði sem standast þau skilyrði sem til þarf. Þá hefur fyrstu kaupendum fækkað verulega eða þeir hafa gjörsamlega horfið vegna aukinna skilyrða um eigið fé. Á sama tíma erum við að sjá mikla fólksfjölgun á ákveðnum vaxtarsvæðum þar sem aðstæður eru mjög krefjandi. Nægir að nefna Árborg og Reykjanesbæ sem dæmi. Það gefur augaleið að það reynir verulega á þau sveitarfélög sem eru í þeirri stöðu. Það dugar ekki að úthluta bara lóðum heldur verður uppbygging innviða að fylgja og þess vegna þarf að huga að stöðu þessara sveitarfélaga sérstaklega.

Öll þessi stjórnlausu mál hafa áhrif hvert á annað, ekki hvað síst vegna þess að það virðist algjörlega skorta nokkra heildarsýn hjá ríkisstjórninni. Þegar þessi ríkisstjórn slær ítrekað Íslandsmet í útgjöldum og útgjaldavexti, sem hefur aldrei verið eins gegndarlaus og hjá þessari ríkisstjórn, þá leiðir það til verðbólgu og vaxtahækkana og það hefur áhrif á húsnæðisverð, svo sannarlega. Þegar málefni hælisleitenda eru stjórnlaus og það mæta fleiri einstaklingar til Íslands, litla Íslands, á þessu ári til að sækja um hæli en til Danmerkur og allt þarf fólkið húsnæði þá hefur það áhrif á húsnæðismarkaðinn, ekki hvað síst á leigumarkaðinn sem var nú nógu erfiður fyrir og jafnvel dæmi um, eins og nefnt hefur verið, að fólki sé vísað úr íbúðum sínum til að rýma til fyrir hælisleitendum og gert nánast ómögulegt að keppa um

En um leið þá gleymist að hafa einhverja sýn um hvernig húsnæðismarkaðurinn eigi að þróast. Það er t.d. að því er virðist algerlega búið að gefast upp á hugmyndinni, sem reyndist vel hérna áratugum saman, um að gefa fólki tækifæri til að eignast eigið húsnæði. Í staðinn eru margir að borga miklu hærri leigu en þeir þyrftu að greiða í afborganir af húsnæði sem viðkomandi myndi þá smátt og smátt eignast hlut í.

Leigumarkaðurinn stækkaði svo til í sama hlutfalli og heimilin voru hirt af 15.000 fjölskyldum því fyrir utan þær þúsundir sem flúðu land lenti stærsti hluti þessa fólks á honum. Upp risu leigufélög, mörg hver stofnuð og rekin af fólki sem hafði komið ár sinni vel fyrir borð fyrir hrun og fékk nú tækifæri til að koma fjármagni sínu í vinnu með því að kaupa íbúðarhúsnæði á gjafprís. Svo átti sér stað einhvers konar hringrás þar sem Sigga, Jón og Anna ásamt fjölskyldum fluttu úr sinni íbúð sem leigufélagið hirti og leigði þeim svo sitt á hvað; Sigga flutti í íbúð Jóns, sem fékk íbúð Önnu sem aftur flutti í íbúð Siggu. Ekkert þeirra bar sök á ástandinu og öll guldu þau það dýrum dómum. Bankarnir og leigufélögin hafa hins vegar allar götur síðan grætt á tá og fingri þannig að ekki sér enn fyrir endann á því. Síðan hefur staðan á húsnæðismarkaði stöðugt versnað og ekki hvað síst undir stjórn þessarar ríkisstjórnar. Nú er svo komið að þúsundir munu missa heimili sín á næstu árum, bæði þau sem eru að greiða af lánum sem hafa hækkað stjarnfræðilega á skömmum tíma og þau sem leigja, að þessi ríkisstjórn krossar sig bara og biður guð um hjálp, vogi einhver sér að stinga upp á leigubremsu eða að einhverjum böndum sé komið á stjórnlausan leigumarkað. Nei, ríkisstjórnin stefnir að því leynt og ljóst að koma þúsundum fjölskyldna í viðbót í klær hrægammanna með því að firra sjálfa sig ábyrgð og benda fólki á náð og miskunn bankanna. Þessi ríkisstjórn er meira að segja svo óforskömmuð að benda á verðtryggð lán sem lausn fyrir þá sem ekki ráða við stökkbreyttar afborganir, vitandi fullvel að verðtryggð lán eru ekkert nema sæði fyrir enn ríkulegri uppskeru bankanna innan fárra ára. En ólíkt ástandinu eftir hrun mun dæmið ekki ganga upp þegar afleiðingar vaxtahækkana, verðtryggingar og hás leiguverðs koma fram og fólk stendur ekki lengur í skilum. Núna er Ísland uppselt og ekkert húsnæði til. Sigga, Jón og Anna munu ekki geta skipst á íbúðum, (Forseti hringir.) a.m.k. eitt þeirra mun falla af hringekjunni og hreinlega lenda á götunni. Það er hin skelfilega arfleifð þessarar ríkisstjórnar. Við erum vissulega í krefjandi efnahagsástandi en ástandið er ekki eingöngu bundið við Ísland. Okkar verkefni er að reyna að lágmarka áhrifin hérlendis. Við sjáum að vandinn er að vaxa hratt á húsnæðismarkaði. Að baki vandanum er ekki ein ástæða og því er ekki til ein lausn. Sú sem hér stendur veit að unnið er hörðum höndum að því að tryggja eðlilega húsnæðisuppbyggingu í landinu. Þar má ekki halla sér aftur. Staða leigjenda er erfið. Verðbólga hækkar húsnæðisverð sem aftur hækkar leiguverð. Húsnæðisstuðningur hefur hækkað um 24% síðustu ár, sem er vel, það er staðreynd, og húsnæðisbætur draga úr fjölda leigjenda sem búa við íþyngjandi húsnæðiskostnað. En við þurfum fleiri aðgerðir til. Það er aðkallandi að auka húsbyggingar í óhagnaðardrifnu húsnæði. Stjórnvöld hafa unnið að því síðustu ár að fjölga slíku húsnæði og er stefnt á að 10.000 íbúðir verði byggðar innan slíks kerfis. Að mínu mati er einnig mikilvægt að fá lífeyrissjóðina um borð. Við þurfum að skapa skynsamlegt umhverfi sem hvetur til þess að fjárfest sé í uppbyggingu á leiguhúsnæði. Á endanum mun það skila sér til samfélagsins. Það er frost á húsnæðismarkaðnum þar sem fjárfestar sitja á íbúðum til að halda háu verði. Mikið væri nú gott að búa í samfélagi sem ekki væri ávallt að hugsa um að hámarka hagnaðinn. Stjórnvöld eiga erfitt með að leysa þann vanda sem við erum í ef enginn vill aðstoða við verkið. Við munum öll söguna um litlu gulu hænuna. Virðulegi forseti. Að lokum langar mig aðeins að koma hér inn á þann vanda sem skapast hefur vegna Fjölmargar íbúðir víðs vegar um landið eru nú nýttar undir skammtímaleigu. Víða um heim þar sem skortur er á íbúðarhúsnæði hefur verið sett bann á útleigu sem þessa. Þetta þurfum við að skoða nánar.

vegna þess að það er eins og hægri höndin viti ekki alveg hvað sú vinstri er að gera. Í fjármálaáætlun boðar ríkisstjórnin 1.200 óhagnaðardrifnar íbúðir á ári en fjármagnar bara 400 og í sömu fjármálaáætlun og boðað er að spýta í eru endurgreiðslur á virðisaukaskatti vegna nýbygginga og viðhaldsframkvæmda lækkaðar. Og til hvers? Til þess að draga úr framkvæmdum. Á meðan talað er um að veiðigjöld geti fyrst hækkað eftir fimm ár til þess að skapa fyrirsjáanleika fyrir greinina þá er minnkaður stuðningur við einstaklinga og byggjendur óhagnaðardrifins húsnæðis og það á að taka gildi eftir tvo mánuði. Þetta eru nú hin breiðu bök. Við þurfum vissulega að byggja meira en við þurfum líka að hugsa til framtíðar og hugsa grunninn. Það er margt sem gerir það erfitt að byggja á Íslandi. Við búum við vont veðurlag og vegna gamaldags byggingaraðferða er framleiðni hérna minni heldur en á Norðurlöndunum. Samt sem áður

Þessar rannsóknir gætu hins vegar bæði flýtt fyrir framkvæmdum, sem er gríðarlega mikilvægt þegar við erum að glíma við hærri vexti heldur en eru hjá nágrannaþjóðunum, og þær gætu auðvitað gert okkur kleift að byggja allt árið. Við þurfum að taka á hjá hinu opinbera og annaðhvort byggja til langs tíma, þvert á allar sveiflur í hagkerfinu, eða a.m.k. breyta fyrirkomulaginu þannig að lífeyrissjóðunum sé gert að gera það.

Húsnæðismarkaðurinn á Íslandi virðist bara í sögulegu samhengi búa við allt of miklar og skarpar sveiflur. Umræðan hefur ávallt verið eins og hér sé allt í kalda kolum. Þá er kannski rétt að rifja aðeins upp þann árangur sem við höfum náð því að samkvæmt opinberum tölum Hagstofunnar, úr lífskjararannsókninni, eru vanskil á húsnæðiskostnaði í sögulegu lágmarki núna, bæði hjá leigjendum og eigendum. Húsnæðisbyrði leigjenda hefur aldrei verið lægri, 14% árið 2022. Barnaheimilum á leigumarkaði hefur fækkað hlutfallslega, úr 26% árið 2017 í 13% árið 2022. En það eru blikur á lofti og það er efnahagsástandið og það er verðbólgan sem er auðvitað stóra málið og stóra verkefni okkar allra hér inni. Munum það þegar við ræðum um húsnæðismarkaðinn að töfralausnir fyrri tíma hafa ekki endilega virkað svo vel. Horfum á samfélagsbankann Íbúðalánasjóð sem að óbreyttu getur kostað ríkissjóð 200 milljarða.

að framboð sé í samræmi við eftirspurn. Þar þurfa bæði ríki og sveitarfélög að leggjast á eitt til að tryggja hér eðlilegt framboð til að koma í veg fyrir þær miklu sveiflur sem eru og hafa verið á þessum markaði.

Hvaða sveitarfélag ber ábyrgð á því að dekka mannfjöldaþróunina, fjölgun mannfólks sem er umfram spár?

Það er ekkert eitt sveitarfélag sem bara tekur ákvörðun um það: Það er mín skylda að gera það. Fjárhagsstaða sveitarfélaganna er ekki á þeim stað að þau hafi fjárfestingargetu til þess bara að skella í nokkur þúsund íbúðir í viðbót. Það virkar ekki þannig.

Það er enn þá þessi undirliggjandi vandi að húsnæðisskorturinn er að knýja áfram hækkun verðbólgu.

Það er rétt að umtalsverðar umbætur hafi verið gerðar á húsnæðismarkaðnum með aukinni áherslu á félagslegar lausnir. Ríkið hefur úthlutað um 20 milljörðum til byggingar eða kaupa á yfir 3.000 almennum íbúðum víðs vegar um landið, um 2.500 á höfuðborgarsvæðinu

þeirrar sem hér hefur verið til umræðu. Þrátt fyrir það er ljóst að fleira en það þarf til til að bregðast við leigumarkaðnum í þessu umhverfi. Ég vil því spyrja hæstv. innviðaráðherra, varðandi vinnuna við umbætur fyrir leigjendur og starfshópinn sem hefur verið að endurskoða húsaleigulögin

Virðulegur forseti. Hækkun fasteignaverðs á síðustu tíu árum er ævintýraleg og hefur verið rúmlega 100% að raunvirði. Hækkunin á hinum Norðurlöndunum er um fjórðungur. Það er ungt fólk sem tapar mest á þessu ástandi Verð á 120 m² íbúð á höfuðborgarsvæðinu jafngildir núna rúmlega 13 árstekjum einstaklinga að meðaltali. Fólk á leigumarkaði býr við ævintýralega erfiðar aðstæður og kannanir sýna að fólk á leigumarkaði hefur sjaldnast valið sér þetta hlutskipti. Á árinu munu 4.500 heimili losna undan skjóli fastra vaxta óverðtryggðra lána. Þessara heimila bíða núna þungar vaxtahækkanir. Þetta eru fyrstu kaupendur og þetta eru barnafjölskyldur. Vextir á húsnæðislánum eru mun hærri en í nágrannaríkjunum. Hér þarf að hækka vexti margfalt til að takast á við svipaða verðbólgu og er í nágrannalöndunum. Vaxtahækkanir 12 sinnum í röð hafa fryst byggingarbransann því að eftirspurn er horfin. Hert skilyrði fyrir fyrstu kaupendur hafa sömu áhrif. Og hvað gerist svo þegar frostinu linnir? Það sama og alltaf. Þá hafa skapast kjöraðstæður fyrir nýja fasteignabólu í boði ríkisstjórnarinnar sem neitar að axla ábyrgð á sínu hlutverki hér. Á sama tíma er nefnilega engin raunveruleg húsnæðisstefna hjá ríkisstjórninni. Afleiðingin blasir við. Flestu ungu fólki er ómögulegt að kaupa íbúð ef pabbi eða mamma geta ekki hjálpað til. Það er alltaf að verða skýrara að almenni markaðurinn leysir þetta ekki einn síns liðs. Það þarf félagslegt kerfi af hálfu hins opinbera sem tekur á þeirri þörf sem myndast á húsnæðismarkaði á hverju ári. Húsnæðismálin eru viðvarandi verkefni stjórnvalda en ekki málaflokkur átaksverkefna. Það þarf viðvarandi stefnu af hálfu ríkisins sem hefur skilið sveitarfélögin ein eftir með sinna þeirri grundvallarþörf fólks að eiga þak yfir höfuðið. Forseti. Það er ekki jafnt gefið á Íslandi. Í dag er forsenda þess að geta keypt að eiga pabba eða mömmu sem hlaupa undir bagga. Aðrir eiga ekki séns.

borgarstjóranum í Reykjavík, til að kynna einhverjar stórkostlegar skýjaborgir; áform í húsnæðismálum, 18.000 íbúðir, 20.000 íbúðir, 25.000 íbúðir, 30.000 íbúðir. Það gerist ekkert. Skýjaborgirnar hverfa eins og dögg fyrir sólu eins og við er að búast þegar menn líta ekki til staðreyndanna, líta ekki á innihaldið, koma ekki með lausnir sem virka heldur láta nægja að búa til glærur, kynningar sem oft virðast fyrst og fremst leið til að ná öðrum markmiðum, eins og markmiðum markmiðum borgaryfirvalda hér um þéttingu byggðar og borgarlínu. Ef mönnum væri alvara með mikilvægi þess að fjölga hér íbúðum myndu þeir hætta einstrengingslegri þráhyggju á borð við að allt þurfi að vera hluti af einhverri þéttingu byggðar eða einhverri borgarlínu en myndu nýta landið sem fyrir liggur til að byggja upp meira og hraðar. Menn myndu gera þær breytingar á byggingarreglugerð sem gætu hjálpað til við það. En svo þyrfti náttúrlega líka að ná tökum á efnahagsástandinu til að koma hér á heilbrigðum fasteignamarkaði, húsnæðismarkaði. Það er ekki mikil von um það með þessa ríkisstjórn sem er nýbúin að kynna fjármálaáætlun sína til að takast á við stórkostlegan vanda í formi verðbólgu og síendurtekinna vaxtahækkana — með hverju? Jú, nýjum skattahækkunum.

Við erum að horfa upp á það að fólk með börn býr í gluggalausum, rennblautum, mygluðum kolakjallara. Við erum að horfa upp á það hvernig er verið að sniðganga reglur um um eldvarnir og annað slíkt, hvernig við erum að stefna samfélaginu í hættu. Við vitum líka að grunnstoð samfélagsins er fjölskyldan, er heimilið.

Þessar fjölskyldur verða sendar í náðarfaðm verðtryggingarinnar. Ég velti fyrir mér hvort hæstv. ráðherra hyggist gera einhverja raunverulega bragarbót? Hann talar um að það þurfi að bregðast við og talar um grænbók og ég veit ekki hvað og hvað en staðreyndin er sú að núna, akkúrat núna, er það sem við þurfum aðgerðir — ekki eftir tvö ár, ekki eftir tíu ár heldur í gær. Það er okkur til ævarandi skammar að þurfa að horfa upp á það hvernig við erum að setja barnafjölskyldur í algerlega óíbúðarhæft húsnæði. Og ég

Það er allt hér í húrrandi ómögulegheitum, það eru þúsundir sem missa heimili sín á næstu dögum og vikum (IngS: Nei.) og ég veit ekki hvað og hvað á ekki að fara að ganga hér yfir þegar við,

Við erum ekki að segja að í dag eigi að byggja 37.000 íbúðir eða 35.000 íbúðir, alveg sama hvað gerist á næstu árum. Við erum að segja: Við erum komin plan. Það lítur út svona núna. Það getur litið út öðruvísi eftir eitt eða tvö ár

Við settum viðbótarfé inn í húsnæðisbæturnar núna síðast fyrir nokkrum mánuðum. Það er rétt að staðan er að versna núna en ef þið takið fjármálastöðugleika Seðlabankans þá er það rangt að þúsundir heimila séu að fara yfir til bankanna. Bankarnir eiga að stíga inn og hjálpa þessum (Forseti hringir.) 12% sem voru með yfir 260.000

Virðulegi forseti. Það var fyrir 99 dögum að ég lagði fram skriflega fyrirspurn hér á Alþingi til fjármála- og efnahagsráðherra sem varðar ÍL-sjóðinn svokallaða sem hann hefur nú boðað að hann ætli að slíta með lagasetningu. Það var fyrir 99 dögum að ég lagði fram skriflega fyrirspurn hér þar sem ég vildi afla upplýsinga um Ríkisábyrgðasjóð og hvernig hæstv. fjármálaráðherra hefði á liðnum árum axlað þá lagalegu ábyrgð sína, samkvæmt lögunum þar, að gera Alþingi viðvart um stöðu sjóðsins og gera tillögur um aðgerðir til að koma jafnvægi á fjárhag sjóðsins. Við vitum að sú staða sem þar er uppi hefur legið fyrir í um áratug og í um áratug hefur fjármálaráðherra verið með þennan bolta. Hann hefur verið fjármálaráðherra og farið með yfirstjórn opinberra fjármála enda þótt sjóðurinn hafi verið í öðru ráðuneyti.

hvernig þetta gerist aftur og aftur og endalaust. Það eru 15 virkir dagar sem er gert ráð fyrir að ráðherrar hafi til að svara fyrirspurnum. Við þurfum á ákveðnum hraða að að halda hérna á þingi til þess að geta haldið í við ákveðna vinnslu þingmála og þess háttar til að fá upplýsingar frá yfirvöldum. Þannig að það skiptir alveg máli að sinna þessum tímafrestum. Vissulega eru sumar fyrirspurnir fyrirferðarmeiri og það er þá alveg skilningur kannski í þeim tilvikum, en það er hérna verið að tala um mjög

hvort í einhverjum tilvikum forseti hafi sagt bara: Nei, ráðherra, þú færð ekki frest til að svara þessari fyrirspurn. Gjörðu svo vel og kláraðu bara að skila svari. Forseti tekur undir með málshefjanda að 99 dagar eru töluvert meira en 15 dagar. Forseti er ekki með svör á reiðum höndum en mun grennslast fyrir um þetta hjá skrifstofu þingsins.

Virðulegi forseti. Erindið er hið sama og ég ætla að játa það á mig að ég er með heimasmíðaða kenningu um að það sé ekki hending hvaða fyrirspurnum er svarað og hvaða fyrirspurnum er ekki svarað. Fyrirspurnir sem eru erfiðar eða þungar vegna pólitískra aðstæðna eiga það til að liggja ögn lengur. Svo háttar til um þessa fyrirspurn sem ég er að tala um núna og ég lagði fram til hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra varðandi tilgreind markmið um kolefnishlutleysi fyrir Ísland árið 2040. Eftir að hafa setið opinn fund með hæstv. ráðherra í gær í umhverfis- og samgöngunefnd get ég skilið að þessi svör hafi ekki borist, einfaldlega vegna þess að aðgerðir, stefna og jafnvel markmið stjórnvalda eru ekki ljós

ráðuneytið er þá heldur ekki að byggja á heildarupplýsingum og réttri stöðu mála. Þannig að ég ítreka óskir þingmanna um að forseti aðstoði okkur við að fá þessar upplýsingar þegar þingveturinn styttist í annan endann.

„Hvernig miðar áfram þeirri vinnu að „draga úr jaðaráhrifum tekjutenginga og tekjuskatts í almannatryggingum og gera kerfið gagnsærra og réttlátara“ eins og segir í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar frá 2021 þar sem einnig kemur fram að ríkisstjórnin ætli að bæta afkomu ellilífeyristaka og líta sérstaklega til þeirra sem lakast standa?“ Þegar skriflegt svar hæstv. ráðherra loks barst var það ansi rýrt og fjallaði nánast í engu um það sem spurt var um, kjör ellilífeyristaka. Þetta eru óásættanleg vinnubrögð og sneiða algerlega fram hjá því að svara raunverulegu spurningunni sem borin var upp.

ég spyr hvernig ráðherra hyggist stuðla að vernd friðaðs lands fyrir ágangi búfjár, hvað hann sé að gera til að tryggja að land, sem ekki nær lágmarksviðmiðum um ástand vegna bágrar stöðu vistkerfa, verði ekki fyrir eyðingu vegna sauðfjárbeitar en það er talið að 10–20% fjárstofnsins gangi á slíkum svæðum. Ég spurði ráðherrann hvort hann teldi nóg gert. Nú veit ég ekki hvort svarleysið þýðir að hann telji nóg gert eða hann telji ekki ekki nóg gert — og hvað hann hyggst þá gera. Svar við þessari spurningu er líka mikilvægt innlegg í yfirvegaða umræðu sem byggir á staðreyndum sem er jú það sem við öll þráum. Þannig að ég óska enn og aftur eftir aðstoð forseta við að knýja þessar upplýsingar

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjarskipti, lögum um íslensk landshöfuðlén og lögum um Fjarskiptastofu. Þar sem um er að ræða breytingu á þremur lögum er forsaga og undirbúningur frumvarpsins mismunandi. Bæði áformin um lagasetninguna og frumvarpið sjálft voru birt í samráðsgátt, en breytingarnar eru settar fram af ólíkum ástæðum. Þannig snúa breytingar á fjarskiptalögum varðandi heildsöluaðgang að fjarskiptanetum að markmiðum laganna, en ákvæði um þagnarskyldu Fjarskiptastofu varða stjórnsýslu stofnunarinnar. Aðrar breytingar á lögum um fjarskipti og breytingar á lögum um íslensk landshöfuðlén eiga rætur í vinnu sem átt hefur sér stað til að mæta netglæpum, sem einkum snúa að kynferðislegu ofbeldi gegn börnum, bæði á vettvangi Evrópusambandsins og eins hafa borist ábendingar frá stjórnvöldum hér á landi um sama efni, sem tekið hefur verið tillit til við gerð frumvarpsins. Fjarskipti gegna lykilhlutverki við að tryggja mikilvæga innviði samfélagsins og eru grundvöllur fyrir þjónustu á svo mörgum öðrum sviðum. Því er sérstaklega mikilvægt að huga að því að öll umgjörð fjarskipta sé eins og best verður á kosið. Þrátt fyrir að Ísland standi mjög framarlega í alþjóðlegum samanburði hvað varðar grunnlag fjarskipta, þ.e. gæði og fjölda háhraðanettenginga á landsvísu, er einnig mikilvægt að tryggja næsta lag, þ.e. öryggi fjarskiptanna, til að grunnvirki þeirra nýtist sem best. að hafa frumkvæði á þessu sviði til þess að halda í við tækniþróun og nýta þau tækifæri sem bjóðast til úrbóta. Í samræmi við þetta er þörf á nýju ákvæði í gildandi fjarskiptalög, um opinn aðgang að fjarskiptanetum sem notið hafa ríkisaðstoðar, til að mynda í gegnum Ísland ljóstengt. Setja þarf ný viðmið um verðlagningu slíkra neta og mikilvægt að veita Fjarskiptastofu heimild til að skera úr um ágreining varðandi verðlagningu, þegar hann er til staðar. Jafnframt er lagt til að stofnunin fái heimild til að veita undanþágu frá kröfu um að heildsöluaðgangur skuli byggjast á verðsamanburði, ef fyrirhuguð nýting á fjarskiptanetinu muni ekki standa undir slíku heildsöluverði. Á þessu er tekið í 2. gr. frumvarpsins. þarf vart að hafa mörg orð um að netið sé notað sem vettvangur fyrir kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og hefur slík brotastarfsemi vaxið hröðum skrefum, þannig að ekkert lát er á.

í þágu baráttu gegn kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Breytingarnar fela í sér undanþágu frá strangri reglu um fjarskiptaleynd, sem síðarnefnda tilskipunin byggir á og er einnig að finna í gildandi fjarskiptalögum. Sérhæfður sjálfvirkur hugbúnaður hefur nú verið þróaður til að varna efni sem inniheldur kynferðislegt ofbeldi gegn börnum, sem fjarskiptafyrirtækin geta nýtt í þeim tilgangi. Ástæðan fyrir því að um tímabundna undanþágu er að ræða er að heildarendurskoðun stendur yfir á tilskipuninni sem verið er að veita undanþágu frá. Vænta má að hin tímabundna undanþága komi þá til skoðunar í þeirri heildarendurskoðun, sem verður þá vonandi varanleg. Á þessu stigi hefur reglugerðin sem geymir undanþáguna ekki verið tekin formlega upp í EES-samninginn, en ekki þykir ástæða til að bíða með að upptökuferlinu ljúki heldur nota tækifærið nú við framlagningu þessa frumvarps, með því að leggja til að undanþágan verði lögfest. Eins og áður segir er hún mikilvæg til að veita fjarskiptafyrirtækjum heimild til að bregðast við og nýta þá tækni sem til er, til að varna efni sem inniheldur kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Það er síðan undir hverju og einu fjarskiptafyrirtæki komið að nýta umrædda tækni. Óhætt er að segja að bæði með því að þessi undanþáguheimild sé lögfest á vettvangi Evrópusambandsins og eins með því að leggja til með frumvarpinu að skjóta lagastoð undir hana hér á landi, feli það í sér ákveðna hvatningu til fjarskiptafyrirtækjanna til þátttöku í þessari baráttu.

með því að veita fjarskiptafyrirtækjum heimild, við framboð á þjónustu sem ekki er tengd númerum, að nýta sjálfvirkan, tæknilegan búnað sem sérstaklega er ætlaður til að skanna fjarskiptaumferð fyrir efni sem inniheldur kynferðislegt ofbeldi gegn börnum.

til að gera það auðveldara að afla upplýsinga um ábyrgðaraðila tiltekinna léna, í tengslum við rannsókn mála hjá lögreglu eða öðrum stjórnvöldum. Ætlunin er að auðvelda lögreglu og eftir atvikum öðrum þar til bærum yfirvöldum að takast á við glæpi á netinu, með því að skerpa á heimildum lögreglu og verklagsreglum milli lögreglu og skráningarstofu íslenskra léna. Þá er í 5. og 6. gr. frumvarpsins lagðar til breytingar á 11. gr. laganna um íslensk landshöfuðlén.

Með breytingunni í frumvarpinu er vísað til efnis sem er til þess fallið að hvetja til eða stuðla að broti á almennum hegningarlögum sem varðað getur að lögum sex ára fangelsi eða miðlun efnis sem getur varðað við önnur hegningarlagaákvæði sem hafa lægri refsingu.

að brot gegn persónulegum hagsmunum njóti ekki lakari verndar en t.d. brot gegn fjárhagslegum hagsmunum á borð við fjársvik og þjófnað sem varða sex ára fangelsi.

Í 6. gr. frumvarpsins er síðan lagt til að lögfest verði ný grein, 11. gr. a., sem geymi heimild skráningarstofu til að veita lögreglu og héraðssaksóknara, netöryggissveitinni og Persónuvernd upplýsingar um rétthafa léns og tæknilegan tengilið Mikilvægt er að skráningarstofa geti veitt löggæsluyfirvöldum þessar upplýsingar í tengslum við rannsóknir sakamála, netöryggissveitinni í tengslum við greiningu netöryggisatvika og til að geta tekið á t.d. svikapóstsmálum.

Þagnarskyldan varðar viðkvæm öryggisgögn og nauðsynlegt að þau séu undanþegin upplýsingarétti almennings, en sambærileg ákvæði er að finna í fjarskiptalögum og lögum um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða, nr. 78/2019.

Virðulegi forseti. Eins og heyra má af þessari yfirferð minni yfir ákvæði frumvarpsins eru hér á ferðinni breytingartillögur varðandi aðgengi að fjarskiptanetum og stjórnsýslu Fjarskiptastofu sem skipta máli,

Það er nauðsynlegt að sporna gegn slíkum glæpum með öllu tiltækum ráðum. Ég trúi því að allir geti tekið undir það og stutt af heilum hug. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins í stórum dráttum og legg til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar og 2. umr.

þar sem við á til að við getum stigið stærri skref, sérstaklega gagnvart ákveðnum hlutum á stofnvegum og á landsbyggðinni. En 3. gr. byggir eingöngu á Evróputilskipun, við töldum mikilvægt að koma með hana